Аз съм сред народните представители, които намират за много положителен, но и за изключително важен фактът на днешното обсъждане на пакета от законопроекти, свързани с националната сигурност. Сравнително бързо, в рамките на 8 месеца,

част от бележките, резервите и несъвършенствата им, бяха разгледани във водещите специализирани комисии и съответно са представени в пленарната зала на Народното събрание. Трябва да се отбележи фактът, разбира се, на желанието, освен Стратегията за национална сигурност, освен промените в Закона за отбраната и въоръжените сили,

структурата, йерархията и съответно обемът на документи, които регламентират дейността на държавата и съответно – политиката за национална сигурност. Нямам никакви колебания, дори като представител на опозицията, да призная този положителен факт на управляващото мнозинство. обаче веднага да отбележа, че е очевадно, че между четирите законопроекта има различна степен на подготвеност. Към някои от тях при премахването на слабостите е подходено по-прецизно, към други – по-повърхностно. съответно дава своето отражение върху качеството на предложените законопроекти. Имаше значителна част от забележки, свързани с използваните понятия и дефиниции. Тези забележки не са изчистени и очевидно сме на път да дадем своя теоретичен принос към богатството на определения, дефиниции и използвани понятия в тези законопроекти.

Министърът на отбраната, като бивш ръководител на Военната академия, със сигурност има по-добри познания върху теоретичното богатство при формулиране на понятието „национална сигурност”. Министърът на вътрешните работи със сигурност има добра представа за богатството на използваните дефиниции за „криза”. Можем да продължим с дефинициите за „риск”, „заплаха”, „посегателство” и съответно – дефинициите за „ситуационен център”. Това са слабости, които безспорно ще коментираме на второ четене. на второ четене. В някаква степен те определят, но не предопределят отношението като цяло към законопроектите, в случая към Рамковия законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност. Уважаеми дами и господа, доколкото имаме обсъждане на първо четене по принцип, ще пропусна тези детайли. Ще се опитам да дам разбира се, при второто четене с желанието да изгладим още веднъж тези текстове и да получим наистина достатъчно добре работещи законопроекти.

и то само в посоката на системата за национална сигурност, или да кажем в посоката на системата за управление на кризи. Система, която за мен доста непонятно се появява в този законопроект, но да приемем, че това в някаква степен е принос към теоретичното разработване на рамковия закон за системата за национална сигурност. Второто, споменах вече – понятие от гледна точка на прецизност. Трето, са механизмите за взаимодействие и оценки, които са заложени в този законопроект, или по-скоро в някаква степен те повече отсъстват, отколкото присъстват в законопроекта. На четвърто място са силите и средствата, които могат да бъдат мобилизирани и ангажирани при защитата на националната сигурност или съответно – при кризи. На пето място – необходимата експертиза и анализи, и разбира се, на шесто място, това е контролът. Искам веднага да кажа, уважаеми министри, дами и господа народни представители, че по всяко едно от тези направления аз имам своите много сериозни резерви и те определят позицията да не подкрепяме – като казвам „да не подкрепяме” – и аз, и моите колеги от Парламентарната група на Коалиция за България, предложения Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност, претендиращ да е рамков закон за националната сигурност. Към положителните черти бързам веднага да отбележа още една положителна черта и тя е, че и този законопроект в някаква степен, и предложените законопроекти, които след това ще бъдат обект на нашето внимание – за военното разузнаване, Агенция за разузнаване, НСО, следват постигнатия политически консенсус по отношение на посоката по отношение на посоката на преструктуриране на част от специалните служби и на част от необходимите промени, приети като необходими от всички политически формации на този Консултативен съвет. Казвам обаче „частично в този законопроект”, защото основният проблем като цяло на пакета от законопроекти и в частност на Законопроекта за управление на системата за защита на националната сигурност, е, че очакванията ни за рамков закон за националната сигурност не са реализирани чрез този проект. той регламентира само част от системата за национална сигурност и това е дефинирано като система за защита на националната сигурност. Още веднъж подчертавам: очакванията на всички след Стратегията за национална сигурност бяха да бъде представен рамков закон за системата за национална сигурност. Нещо повече. Тук не просто имаме частично закон за системата за защита на националната сигурност, тук имаме част от функциите на тази система и това е частта за управление на системата за защита на националната сигурност. Следователно този закон не отговаря на предварително декларираните претенции да регламентира системата за национална сигурност и още по-малко да определи механизмите и взаимодействията между елементите на тази система. Уважаеми дами и господа, предложеният законопроект е сведен до Закон за Съвета по сигурността към Министерския съвет, по аналогия със Закона за Консултативния съвет по национална сигурност. Бързам веднага да кажа: добре е, че има законова регламентация на дейността на Съвета по сигурност. Без съмнение това би следвало да бъде един от законопроектите, които да следват пакета от законопроекти в сферата на националната сигурност. Той можеше да бъде петият законопроект и в много голяма степен щеше да получи одобрение в този си вид. Очакванията обаче за рамков закон не са защитени. Нашето разбиране е, че в рамков Закон за националната сигурност трябва да се очертае системата като структура, като взаимоотношение между отделни елементи, като взаимодействие, и, разбира се, като механизъм за координация, оценка и контрол. Уважаеми дами и господа, да оставим настрана определението за национална сигурност, което е много далече дори от най-общите формулировки, които се дават по отношение на националната сигурност. Тук няма да теоретизираме и да коментираме въпросите, свързани с това дали е динамично, или устойчиво състояние на държавата и обществото. Обаче, извинявайте, тук никъде не мога да видя онези постановки, които регламентират приоритета на правата и свободите на личността; не мога да видя защитеността на територията, независимостта, суверенитета; не мога да видя необходимостта от гаранции за демократичното функциониране на институциите в страната. Всъщност това в някаква степен определя и съдържанието на националната сигурност, то дава посоката, ако щете, на този законопроект. Второ, никъде не мога да видя тези нива на сигурност, които би следвало да бъдат, включително и регламентирани, не толкова обобщено в стратегията, колкото в този закон детайлно разписани сигурността на човека, сигурността на групата, сигурността на държавата. Оставям настрана останалите нива на сигурност, които би следвало по някакъв начин да бъдат посочени. Трето, защо никъде не виждаме очертани субектите на националната сигурност? Неслучайно подчертавам, че той е частично законопроект сведен само и единствено до Съвета по сигурността към Министерския съвет. Министерският съвет е един от субектите – президент, Народно събрание. Къде са специализираните комисии? Какво е взаимоотношението между Съвета – между Министерския съвет, съответно специализираните комисии, освен да бъдат посочени в рамките на механизма за контрол? Оставяме настрана, правителството е достатъчно ясно разписано, но къде е армията, къде са службите, къде е местната власт, къде е съдебната власт, къде са икономическите субекти, свързани с отбраната и със сигурността? Къде са онези над 100 хиляди охранители в различни фирми? Те какво са – субект ли са, обект ли са? По какъв начин те се връзват в разбирането на система за националната сигурност? Не на последно място, уважаеми дами и господа, кои са онези средства, които би следвало да бъдат разписани в закона, които ние ще ангажираме, когато защитаваме националната сигурност политически, икономически, военни, информационни, дипломатически? Те не са посочени и не са разписани в стратегията и ако някой е очаквал Закон за националната сигурност, то е именно с очакването да бъдат детайлно разписани средствата и начина, по който те могат да бъдат мобилизирани и съответно да бъде даден механизмът, който да оценява тяхната ефективност и тяхната адекватност, ако щете.

теоретичния принос към дефинирането на понятието „криза”, което тук е коренно различно от всичко онова, което човек може да прочете в съществуващата литература за криза. Макар че различията в понятията в различните нормативни документи очевидно създава колизия не просто при дефинирането – създава колизия при оценката на начина, по който реагират държавните институции, структури и органи, съответно ангажираните сили и средства. Мисля си, че при всички случаи ние трябва да се опитаме най-малкото да очертаем онова, което съдържа системата за управление при кризи. След като имаме претенцията кризите да бъдат съществена част от този закон, дайте да видим кои са органите за управление при кризи? Дайте да видим кои са центровете за видим кои са центровете за управление при кризи, къде са разположени те, къде са ситуирани, как се съотнасят към общата система? Дайте да видим, ако щете, отново силите и средствата, които държавата ангажира в периода на кризи като превенция, като овладяване на рисковете и като преодоляване на последиците от кризи от какъвто и да е характер, а те общо взето в литературата са посочени като пет основни кризи, които възникват и с които ние следва да се справяме. Това не е разработено в законопроекта и според мен, след като има заявка за разработване на глава, свързана с кризите, би следвало това нещо да бъде достатъчно ясно и прецизно разписано. Спирам се на въпроса и за контрола. Някои казват, че е достойнство на закона, че той регламентира парламентарния контрол. Да, достойнство е да се посочи, че имаме общ контрол, осъществяван от Народното събрание, от Министерския съвет и от гражданите. Обаче вижте начина, по който всичко това е дефинирано. За мен не е достатъчно да се твърди, че контролът е осъществяван от гражданите в границите на нормативно установените им права. Кои са тези нормативно установени права? Къде се регламентирани тези нормативно установени права? И не е ли това само едно добро пожелание, което по никакъв начин не е защитено в текстовете в законопроекта? извинявайте, но ако това Народно събрание е решило, че ще има постоянна парламентарна комисия, която да контролира, най-общо казано, разузнаването и ДАНС комисия на пропорционален принцип – защо сте решили, че следващото Народно събрание, което има друго виждане, няма да търси не една, а две комисии? Или защо да бъде постоянна комисия, а не комисия с подкомисии?! Според мен освен общото регламентиране като задължение за контрол върху дейността на системата за сигурност, включително и върху специалните служби, тук следва да се остави свободата на решение на народните събрания в различните им издания затова какъв да бъде и как да се осъществява този парламентарен контрол. Тук имаме две комисии – едната комисия, която контролира разузнавания плюс ДАНС, втората комисия, която контролира НСО, и трета комисия, която в рамките на своите функции контролира начина, по който се изразходват финансовите средства. Тоест това ще бъде Комисията по бюджет и финанси и вероятно някаква подкомисия, която да се занимава с финанси на специалните служби. служби. Според мен това не следва да бъде регламентирано в закон, защото процедурата на промяна на закона е много по-утежнена, отколкото, разбира се, регламентирането с правилник, който има същия статут като на закон на Народното събрание. Уважаеми дами и господа, ориентирайки се към приключване, бих искал да отбележа следното. Основен елемент на националната сигурност, разбира се, е и дейността на специалните служби. Казвам това, защото няма да се съглася с изложението на вицепремиера, в което засегна темата за промяната и нейното въздействие в Закона за досиетата. Уважаеми дами и господа, аз съм член на подкомисията и имах възможност да чуя ръководителите на двете служби – „Военна информация” и Националната разузнавателна служба, и от чутото, мога да кажа, че се потвърдиха най-песимистичните ми очаквания и най-лошите прогнози, свързани с негативния ефект от въздействието на тази промяна. Позволете ми само да Ви кажа обобщено онова, което може да бъде направено като изводи. Първо, ще бъдат разкрити значителна част от агенти и служители особено в страни с тежък режим. Второ, такъв начин на поднасяне на обобщена информация, такъв подарък, не е направила нито една държава по отношение на службите на всички останали държави. Трето,

процеси. Пето, външнополитически усложнения с риск за България, разбиване на прикрития, разкриване на приоритети, застрашеност на операции, включително и на съвместни операции, рязко ограничаване на възможности, прекратяване на операции, липса на информация, включително с оглед на потенциални рискове за сигурността на държавата. Аз не зная какви изводи си правите от всичко онова, което чувате, но за мен изводът е един – беше направена тежка грешка, включително от Президента на страната, който отказа да наложи вето върху този текст, давайки по този начин възможност на специализираните комисии и на Народното събрание още веднъж да преценят ефекта от промяна в Закона за досиетата. Този дефект може да бъде променен частично, за съжаление, с приемане на промени, чиято инициатива би следвало да бъде инициатива на всички, които имат съзнанието за отговорността, която сме поели и носим към службите, към хората и най-вече към интересите на България. Благодаря Ви за вниманието. Първа реплика – господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Бисеров, в началото на Вашето изказване правилно заявихте, че това, което искате да кажете като анализ, като препоръки, ще го направите на второ четене. След това обаче се отклонихте от тази си позиция, може би с идеята да бъдете чут от Народното събрание и няма нищо лошо в това. Много подробно анализирахте, направихте препоръки, надявам се, че една част от тях ще бъдат съобразени. Аз обаче искам да Ви репликирам по няколко неща. неща. Първо, по отношение на гаранциите за сигурност. Мисля и то категорично, че този закон гарантира сигурността на гражданите, когато става въпрос за управление системата на националната сигурност и това е видно от съответния контрол, който е предвиден в законопроекта – контрол от Министерския съвет, контрол от Народното събрание най-вече и от гражданите. Вие веднъж твърдите, че контролът е общ, веднъж твърдите, че е много подробен. Действително парламентарният контрол е много подробно развит със съответните комисии. При гражданите е по-общ, но нека не забравяме, че парламентарният контрол, който се осъществява от депутатите – те са представители на гражданите, всички ние сме представители на нашите избиратели – гражданите, и защитаваме техните интереси, така че подробният регламентиран парламентарен контрол гарантира сигурността на гражданите. По отношение на някои детайли, които Вие споменахте,

Действително в един рамков закон не могат да се детайлизират всички онези нюанси, за които споменахте. Една част от тях ще бъдат уредени в този правилник. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри! Господин Найденов, защо е уреден със закон парламентарният контрол? Ние говорим за това, че 20 години регламентацията е била на подзаконови нормативни актове, а не на някакви укази. Нормално е, законът по-трайно урежда взаимоотношенията. Да, правилникът на Народното събрание има силата на закон, но той се приема на едно четене. Всяко Народно събрание прави някакви промени в своя Правилник за организацията Тоест, изземват ли се компетенции от народните представители, които в правилника биха уредили тези комисии и контрола върху тази част от

Благодаря Ви, госпожо председател. аз не твърдя, че това е драматично различие в схващанията между мен и между Вас – начинът, по който да бъде регламентиран парламентарният контрол, но той е различие и доколкото е част от моите аргументи за критика към законопроекта, съответно за определяне на моята позиция, аз съм длъжен да представя тези аргументи. Според мен не е работа на закона да регламентира комисиите – начинът, по който ще бъдат създадени тези комисии и предмета на дейността им. Аз мисля, че по-добрият вариант е това да бъде регламентирано чрез Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. събрание. Мисля, че тази комисия трябва да бъде на паритетен принцип, Вие казвате, че тя трябва да бъде на пропорционален принцип, ето това е различието. Затова твърдя, че би следвало да бъде оставена свободата на всяко едно Народно събрание да решава и да прецени колко комисии, на какъв принцип и с какво да се занимават те, а не в закон. Но, да приемем, че това не е разлика, която е чак толкова драматична, за да определи диаметрално противоположните позиции по отношение на целия законопроект. не сте разбрали, че не коментирам въпроса за гаранциите за гражданите, от гледна точка на техните опасения, свързани с дейността на службите или ограничаване на техните права, ако сте приели това разбиране. Аз твърдя, че тук не е добре регламентиран контролът, който трябва да бъде осъществяван от гражданите. Няма никакво съмнение, че демократичният контрол, включително гражданският контрол върху дейността на службите, армията, тоест, върху целия сектор за сигурност, трябва да бъде изрично дефиниран в нормативните документи на държавата. Тук е въпросът, че според мен за разлика, да кажем, от текстовете, засягащи парламентарния контрол, не е достатъчно да се посочи, че гражданите осъществяват контрол в нормативно установените им права. Защото някъде трябва да се каже кои са тези нормативно установени права, трябва да има някаква дефиниция. Вие сте правист, прекрасно знаете за какво точно става дума, дори, ако щете, от гледна точка в кои случаи и по отношение на кого се осъществява този контрол не до какво ниво, а по отношение на кого. Онова, което аз имах предвид, е, че гражданите стоят на първо място в нивата на сигурност, които трябва да гарантира държавата. Те са пет. На първо място стои сигурността на индивида, сигурността на човека. Аз това не го виждам в този законопроект, след като той има претенцията да бъде Законопроект за националната сигурност. Неслучайно казвам, че ако той бъде назован

Министър Ангелов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Искам само да посоча някои неща, които са свързани с този закон. На първо място, пледирам, че няма дори и нотка на противоконституционност. Всеки съвет се създава със закон или с постановление на Министерския съвет, който приема решения, а тези решения касаят рамките на неговата компетентност. Ако Съветът за сигурност има компетентност да представи Проект на стратегия за национална сигурност, той ще я представи като обедини мненията на всички членове на съвета с решение. Но това не означава, че той отнема функциите на Министерския съвет и Министерският съвет няма да приеме решение и да предложи на Народното събрание, съгласно Конституцията, да се приеме тази Стратегия за национална сигурност. Това е един пример. Второ, тук стана една теоретична вакханалия.

че националната сигурност се състои – не при всички случаи, при което държавата има способност, което е много важно, и осъществява управление на риска, превенция и противодействие на посегателства и заплахи, вследствие на което са защитени и се реализират за пръв път определените в Стратегия за национална сигурност национални интереси. Досега в нито един проект на Стратегия за национална сигурност нямаше какви са националните интереси. На следващо място, много се говори защо я няма армията, аз бих казал – защо ги няма органите на МВР и другите органи на МВР? Ами, имаме Закон за МВР, имаме Закон за отбраната и Въоръжените сили, където в над 350 текста и клаузи са разписани детайлно принципите как се осигурява военната сигурност на страната. Ако това трябва да влезе в този закон, ние бихме имали един кодекс с всички закони, защото тук стана въпрос за земеделската сигурност, за земеделските земи едва ли не, за горите. Всичко това е абсолютно некоректно да бъде в този закон. Все пак законът отговаря със своето съдържание на своето наименование: „Управление – забележете – управление на системата за защита на националната сигурност”. От тази гледна точка веднъж се иска да си намерят място парламентаристите и комисиите в Народното събрание как да работят със Съвета за сигурност, как да бъдат представени там.

законът съответства на това, което имаше за цел. Никога не е ставало въпрос за рамков Закон за националната сигурност. Това е изключително тежък закон, който не би довел до реалното му изпълнение, както има много такива тежки закони, които не биха били изпълнени. На следващо място, как се гарантира контролът от страна на гражданите? Искам да посоча, че в този законопроект не могат да се дефинират нормативно определените права на гражданите. Самото понятие „нормативно определени” означава, че те са определени с какво? – С нормативен

Освен това, чрез питания и въпроси на народни представители, групи граждани или отделен гражданин могат да постави хиляди въпроси.

участвам в този колективен орган, така както трябва. От тази гледна точка дали ме обичате или не ме обичате, включително и моите приятели, народни представители от партията, в която и аз членувам, за мен това е без значение, аз се стремя да изпълня своите задължения. Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам най-напред да заявя, че Парламентарната група на ДПС винаги е отстоявала позицията, че системата за сигурност и специалните служби трябва да бъдат уредени законово. Искам също така да припомня, че ние подкрепихме и Стратегията за национална сигурност, която беше базата, на която в момента се изработени тези законопроекти. Първите опити за подготвянето на такива законопроекти бяха направени преди около десетина години, но поради липса тогава – трябва да кажем, на единна политическа воля относно целите и същността на подобен законов акт, не се стигна до решение за изработването им, защото не беше изготвена и стратегията. В тази връзка управляващите наистина заслужават да бъдат поздравени, защото вече над 23 години цялата система за сигурност функционира без законова регламентация. За съжаление, наскоро всички бяхме свидетели как, поради липса на такава законова уредба и взаимодействие между отделните структури, които не са законово уредени, се стигна до едни фатални случаи случаи и инцидент – опит и за убийство, на политическо ниво, на политически лидер. Струва ми се обаче, че цялостната схема за изработване на законопроектите, а именно стартирането на изработката на четирите законопроекта като схема беше сбъркано, защото според нас първо трябваше да бъде изработен законопроектът за управление на системата за защита на националната сигурност. Той следваше да пререди редица важни действащи устройствени закони, в които да намерят място и отражение съответно способностите и функциите,

и днес нямаше да се занимаваме и да имаме различия по отношение на тези проблеми, които се изложиха от преждеговорившите колеги. Какво се получава към настоящия момент? Какво се получава към настоящия момент? Регламентират се функциите и начините, по които са функционирали системите като цяло. В основния Закон за националната сигурност – така ще го кръстя, който разглеждаме към настоящия момент, вместо система от способности се предлага система от структури. Рационалният подход би бил определянето на системата за защита на националната сигурност да става чрез система от способности. Взети са предвид бележките, защото в първоначалния вариант извън системата, извън уредбата бяха някои министерства и ведомства, които според Стратегията за национална сигурност

но не е отстранен друг проблем, а именно не е уредена възможността за преминаване на служители от една структура в друга, както и не са уеднаквени званията в различните агенции. По този начин не даваме възможност за предвидимост на системата като цяло и за развитието на служителите в йерархично отношение по цялата система за сигурност. На практика този законопроект е устройствен акт на Съвета по сигурността. Тази проблематика заема над три четвърти от съдържанието на проекта. Тук бяха изказани доста опасения по отношение начина на взаимодействие между отделните служби, както и между тях и други държавни органи, институции и граждани.

европейско ниво. Всичко това беше оставено на произвола на съдбата. Визирайки тук правомощията на Съвета по сигурността, който има само консултативни и консултативни и координационни функции, на него му се възлага и възможността да взема решения. Какво се получава де факто? Пак няма да има единен координационен център, който да осъществи взаимодействието между отделните институции. Ние сме за законово уреждане на цялата система, но бяхме за това първо да бъде изработен основният законопроект и на негова база всичко останало да бъде направено като следствие. следствие. Министър Ангелов, тежък закон е това, да, господин министър, така е, но нали такава беше идеята? Ненапразно първо се прие Стратегията за национална сигурност, на чиято база трябваше да бъде съставен този законопроект. Наистина е тежък, но това е идеята. Ненапразно 23 години не е изработен такъв законопроект. Ние призоваваме към много сериозно отношение, да бъдем чути и да направим законопроект, защото това касае националната сигурност на страната. Не може да има различни понятия за националната сигурност. Стратегията е най-висшият документ на държавата – Стратегия за национална сигурност. Първо е изработена концепцията. Преди членството и стартирането на преговорите към Северноатлантическия алианс, когато се променя платформата и визията за развитие на страната, е изработена стратегията. Вече сме пълноправни членове на НАТО и Европейския съюз и е редно да има много сериозен законов акт, който да регламентира взаимоотношенията, функциите и взаимодействията между всички системи за сигурност. Трябва да има единен център, който да управлява цялата система за сигурност.

Разглеждането на този законопроект има две линии на обсъждане: едната линия е общополитическата – безспорно, а другата е по-специфичната, по текстовете. В общополитически план искам да кажа, че идеята за полагане на общи усилия за създаване на толкова чаканото законодателство е чудесна идея. Тя беше организирана от всички нас. Ние се включихме с желание и с добри намерения в реализирането й. Припомням, Припомням, че заседанието при Президента на Републиката мина, бих казал, успешно, в смисъл че всички заявиха общо желание и общи намерения. Бяха споделени виждания. Всяка парламентарна политическа сила посочи своите акценти. Бяха поети ангажименти всичко това да бъде отчетено, но похвалите спират дотук. За съжаление, по-нататък нещата тръгнаха в едно недобро русло, познатото русло изпълнителната власт да си прави това, което си е наумила предварително. Истината е, че всички обсъждания, които протекоха след това – кои на тъмно, кои не чак толкова, кои публично, в крайна сметка ни дадоха продукта, който всички ние заявихме, че искаме. Всички законопроекти страдат от слабости, някои повече, някои по-малко, но някои – много. За съжаление, най-слабият законопроект е този, който сега разглеждаме. Това е основополагащият, базисният законопроект. Дори бих казал, че правилният подход, който ние споделяхме още в началото, е, че първо трябва да се направи базисният закон,

Днешното заседание, господин вицепремиер, е натоварено от Вашето присъствие. За пръв път ми минава през ума, че е по-добре дебатът да мине без участието на силовия вицепремиер по тези неща. Вие натоварихте този дебат с неща, които нямат нищо общо със закона.

Вие натоварихте този дебат с арогантност. Ще спра дотук, за да не се увлека и да кажа някоя дума, която не е добре да се изрича от тази трибуна. Това става след една седмица, в която бяхте един от главните отрицателни герои в Република България. Спирам дотук. Този закон е много слаб. Той не отчита нищо, не не нищо, но много малко от това, което предлагахме. Прав е господин Бакалов, като визира един човек от администрацията на Министерския съвет, който явно е положил усилия да направи законче за една малка служба.

Няма да правя пълен анализ на закона, само ще изчета: поредното определение за „национална сигурност”, без да се решава въпросът как ще се отнесат тези няколко определения, които ги има в българското законодателство, и как ще се решава въпросът с тяхното противоречие. На второ място, службите за сигурност тук се делят по друг критерий, различен от критерия, заложен в Закона за класифицираната информация. Там службите за сигурност са разделени на служби за сигурност и служби за обществен ред. Не е ясно как действат двата закона, когато става въпрос за такива понятия. Да не говорим, че самата система за защита на националната сигурност не е определена като такава. Говорим за управление, а не знаем на какво. Други слабости, които бяха посочени от колегите. Определението за „криза” също е толкова чиновническо, че

беше наша основна тема от името на Движението за права и свободи – това е парламентарният и гражданският контрол. Тук няма нищо сериозно написано. Тук има една каша, наречена „Глава четвърта – Отчетност и контрол”. Идеята, че тази дейност ще се контролира от едно ясно определено място, тук е размита. Имаме една комисия, която ще се занимава с дейността на службите, а друга комисия, която ще се занимава с финансите. Не разбирам защо това е така. Член 21 и чл. 19 са две различни комисии. Вижте какво, мечтата на службите през всичките тези десетилетия в България е била да няма контрол от едно място. Тази мечта на службите винаги е била налагана във всички парламенти, няма значение кой е бил на власт – и сини, и червени, и сегашните. Винаги този контрол е разпратен на няколко места. Идеята е много проста – да няма общ поглед, защото, като има едно място, има един общ поглед върху всички. Ще има за външно разузнаване във Външната комисия, другата служба – в другата комисия. Между другото, това беше заложено в миналия мандат. Аз няма да забравя тази работа, защото се борих с това в миналия мандат да има контрол ГЕРБ видя, че това е удобно и си го възпроизведе в сегашния парламент. Няма да политизирам. Трябва да има контрол от едно място. Само тогава ще има парламентарен контрол, първо. Второ, тук има едни текстове, в които вижте какво пише – тази комисия ще е толкова тайна, че нейният председател ще информира само председателя на Народното събрание. Това кой го измисли? И кой го внесе този закон? А пък председателят на Народното събрание щял да информира президента и премиера. Виждате ли – премиерът се оказва на върха на пирамидата. Да не говорим, че няма как се работи, да не говорим, че това, което тук ни подмятате и ние изобщо не ви вярваме за това, че тук ще се запише, че комисията е на паритетен принцип. Защо не е записано? С една дума, този законопроект заслужава да бъде отхвърлен в движение. Ние гласувахме „въздържали се” и казахме: „Само защото искаме този процес да не спира, само затова гласуваме „въздържали се”. Гласуваме и по четирите законопроекта „въздържали се” не защото имаме еднакво отношение и към четирите. Господин военен министър, Вашият закон е един закон, който

Това не е закон на 21 век. Затова ние ще се въздържим по всички законопроекти. Надяваме се някои политици, които са носители на агресивността, да участват много по-малко в следващите фази на разглеждането на този законопроект. Цветанов) но си мисля не само за Вас. Така че нека да оставим нещата в ръцете на хората, които са добронамерени, няма да злоупотребят с темата. Ще гласуваме „въздържали се”, ако минат законопроектите – продължаваме да участваме активно в работата по тях. Благодаря

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Бисеров, щях да се въздържа този път от реплики, защото основному Вие преповторихте това, което казаха другите колеги. Но накрая според мен пресолихте манджата. Вие четете законопроекта като дяволът Евангелието. И ще Ви кажа защо. Опитвате се да внушите на колегите депутати като откъслечно цитирате текстове от законопроекта, това, че, видите ли, контролът на Народното събрание се свежда до това, че ще се информира само председателят на Народното събрание. И че на върха на пирамидата той ще информира министър-председателя. Това просто не е така. За специалните правила за сигурност това, което е уредено – да се информира председателят на Народното събрание, става въпрос, когато има класифицирана информация. И е съвсем логично това да става по този начин. Но в закона е записано, че председателят на Народното събрание информира, първо, президента и след това министър-председателя. Освен това в чл. 19, където е общият контрол,

Тоест, контролът е съсредоточен на едно място, а не както Вие говорите – на няколко места. Това че има отделни комисии, които контролират различните дейности, примерно финансовата, която е изключително важна, е пак логично. Но ние имаме един общ контрол на едно и също място. Така че недейте да се опитвате да манипулирате народните представители. Благодаря

Уважаеми колега, от уважение към професионалния дебат искам да кажа следното. Фактът, че двете функции са записани в два отделни текста чл. 19 и чл. 21, създава абсолютна предпоставка и възможност тези дейности да бъдат разделени в отделни комисии, защото няма яснота в това. Така, както е днес в това Народно събрание, така може да бъде и в друго. Затова Ви казвам, че закона не го бива. Затова Ви казвам, че той не не структурира парламентарния контрол. Създава много повече въпроси, отколкото да дава повече отговори. Ако Вашето разбиране е, че всичко е на едно място – чудесно! Но това не е написано в закона. За изказване – господин Спас Панчев. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господа министри, драги колеги! Изказалите се преди мен колеги подчертаха необходимостта от тези закони, регламентиращи дейността на службите, а също и идеята за национална сигурност. Истина е, че досега в основната си част това бяха дейности с гриф „Секретно”, те се регламентираха от подзаконови актове, които обикновено не бяха публични. Добре е, че законът сега дава възможност да има прозрачност, да има възможност за контрол, възможност обществото да знае какво

днешна България изисква пълен консенсус. Въпросът за националната сигурност трябва да бъде уреден законово,

Като работещ някога в системата на Министерството на отбраната познавам добре дейността на Военна полиция. Казах, че Военна полиция е служба, която изпълнява сериозни задачи по осигуряване на защитата,

Съвета по сигурността. Иска ми се в окончателния вариант това да бъде предвидено, да бъде така. Изказвам задоволството си, че в закона, в чл. 15 се приема да има разузнавателна общност. Може би онова, което законът в момента предвижда като вид платформа за провеждане на консултации, не е точно това, което на мен ми се иска. Смятам, че този тип общност може да бъде вид разузнавателен борд, който да изпълнява ангажименти към Съвета по сигурността, който да подготвя концепции, да изготвя становища за заседанията, но място за такъв орган има и би трябвало той да се счита като специализиран състав на Съвета по сигурността. По този начин служителите служителите в тези служби ще бъдат по-полезни и ще могат да дават повече за по-доброто функциониране на закона. Благодаря Ви. Няма. За изказване – господин Тошев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, господин министър, уважаеми колеги! Развива се много сериозен дебат по законодателство, което е изключително важно за държавата и което е безнадеждно закъсняло като факт. Създаването на система за надзор и строга отчетност на специалните служби, която да е демократична, по съвременните стандарти и критерии, която едновременно с това да гарантира и достатъчно ефективно да подпомага работата им като специални служби, както и да усъвършенства тяхната нормативна уредба, е доста обезкуражително упражнение за която и да е от съвременните държави. Тази трудна задача е задължителна, тъй като политическите насоки и направления за реформата на разузнавателните служби допринасят за избягване на злоупотреби, както и за увеличаване на ефективността на всички звена в държавните институции, които участват в процеса на формиране на този информационен поток. По подготовката и написването на законопроекта, който в момента коментираме, на целия пакет от четири законопроекта вече повече от две години тече изключително широко открит дебат в обществото. В този дебат са взети предвид, първо, историческите наслагвания и опит, който ние имаме като държава, всички демократични държави в НАТО, в Европейския съюз и извън тези две организации. Идентифициране положителния наш опит, както и всичко добро, което е приложимо в настоящия момент към страната ни. достатъчно широко и продължително бяха обсъждани на всички нива. Понеже съм участвал в голяма част от тези обсъждания, искам да Ви кажа, че започнахме на практика от нула, записахме неща, които след това сами коригирахме, защото бяха дебатирани първо от институциите, от заинтересованите организации, от неправителствения сектор, от учебни заведения, които имат отношение към системата на националната сигурност, от отделни експерти. Всичко това показа един неоспорим факт, който демонстрираме повече от четири няма модел, който да може да бъде приложен – чужд модел, на която и да е държава, на която и да е организация. Това е строго индивидуално и зависи от историческите особености на държавата, от нейната политическа зрялост, от необходимостта и от обществените отношения, които съществуват към настоящия момент. Това, което коментираме сега, е изключително полезно, в каквато и посока да се движи то. Аз съм лично удовлетворен от

Спазени са основните принципи, основните методи за създаване на този закон, на това законодателство, гарантиращи опосредстването на обществените отношения, които съществуват в момента в Република България, към текстовете на законите, които да гарантират правата на обществото, на гражданите, на институциите. Трябва да си дадем сметка, че независимо от всичко, ако внимателно слушахте колегите, които говориха до този момент, техните разнопосочни изказвания показват едно законодателството, което предлагаме, конкретният Законопроект за управление на системата за защита на националната сигурност е добър. Атаката от различни посоки води до един извод – законопроектът, който в момента предлагаме за гласуване, е балансиран. Той не може да бъде нито много подробен, нито много кратък. Отдясно преди две години ни предложиха един текст, който на половин страница изброяваше задълженията на системата за гарантиране на националната сигурност. Отляво сега ни предлагат един закон, който би трябвало да включи няколкостотин текста. Това не може да се случи поради простичкия факт, че ако изброим

Ние определяме рамката, принципите, методите и най-важното – този закон дава споделена отговорност между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Това е демократичното, защото всяка от институциите, които по Конституцията са независими, носи своята отговорност, подробно разписана и дадена възможност да се доразвие в поднормативни или собствени актове, какъвто е примерно Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. Законът регламентира и вътрешния контрол на службите. Той дава задълженията на трите власти, както и право на неправителствения сектор при негово желание да участва да участва в процеса на контрол на службите. Тук искам да вметна нещо, което не беше споменавано досега. Неправителственият сектор може да контролира службите, боравейки само с публична информация, защото тематиката на работа на службите като цели, като задачи, като личен състав, като организация е нещо, което не бива да бъде коментирано на широки форуми по простата причина, че ще застраши тяхната дейност и на практика може да я срине.

Може би месец февруари беше в Централния военен клуб, на 2011 г., когато казах на един форум, на който присъстваха и много експерти: ако ние започнем да спорим по определението „що е национална сигурност” и „система за национална сигурност”, ние няма да го свършим за пет години. години. Колкото експерти, колкото организации, колкото и институти има – толкова и определения има. И ще цитирам и пред Вас една поговорка, която казах тогава, тя е полска. Поляците казват: „По-добре „добре”, отколкото „по-добре”. Защото „добре”-то се реализира в момента и започва да се изпълнява, а „по-добре”-то се гони винаги и никога не се достига. Така че аз Ви моля да подкрепим този закон, защото и в частта си за парламентарния контрол, Вие чухте изказвания защо е записано и защо не е разписано по-подробно, което означава, че това, което е записано, е добро. А следващо Народно събрание и следващите народните събрания как ще процедират – има правилник за тяхната дейност, който те си гласуват на първо или на второ заседание, и те сами решават. Този правилник, разбира се, може да допълни и да конкретизира закона, който в момента гласуваме. Колеги, призовавам Ви – нека да приемем този закон, за да дадем на тези служби правото да знаят защо работят, за кого работят, как работят и как ще се развиват и службите, и отделните служители в тях. Тези четири закона го гарантират. Благодаря Ви. Реплики? Няма. За изказване – господин Ципов.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 Основният принос на този пакет от законопроекти е техният системен подход, който и обуславя необходимостта от приемането на един такъв, така наречен „общ” или „рамков закон”. Употребата на думата „система” в наименованието на законопроекта ясно изразява волята да се представят институциите, работещи в тази сфера, като отделни елементи от едно цяло, а съществуването на други специални закони показва от своя страна, че вносителите са пожелали да бъде спазен принципът на самостоятелност на службите, които съществуват като независими един от друг елементи на системата за защита на националната сигурност. Дебатът, който провеждаме днес, наистина е много важен, след като 23 години след началото на демократичните промени всъщност стигнахме до някакъв, образно казано, финал финал, в който в днешния ден се разглежда този пакет от законопроекти и се урежда статутът на съответните служби, както и правомощията на служителите. Уважаеми колеги, не мисля че в ХХІ век, в държава – членка на Европейския съюз, могат да продължават да съществуват служби за сигурност или разузнавателни служби, в които тяхната дейност да не бъде уредена на законово ниво. Този закон съдържа материалната предпоставка за единство на системата, а именно основните принципи, на които тя се основава, а това са спазване на Конституцията и законите на страната, зачитане и гарантиране на човешките права и свободи, обективност и безпристрастност, сътрудничество с гражданите, прозрачност при формирането и провеждането на тези политики, които извършват тези служби. Детайлно са разписани и функциите, и правомощията на този координиращ орган, наречен „Съвет по сигурността” към Министерския съвет. Да, уважаеми колеги, разбира се, множество подходи могат да бъдат посочени в различни становища за изготвянето на един такъв общ или рамков закон, няма значение как ще го наречем. Дотук са стигнали вносителите, като са предложили този законопроект, и това е резултат от дълги обсъждания. Знаете, че повече от два месеца фактически тези законопроекти стояха на страниците на Министерския съвет и на страниците на отделните отделните министерства и много специалисти, експерти, неправителствени организации дадоха своите бележки. Разбира се, за целия пакет може да се каже, че те имат както своите предимства, така и своите слабости. Разбира се, че има много сериозна нужда от работа по тях. В тази връзка ще си позволя, уважаеми колеги, да отправя един апел към цялата зала. Имаме убеждението, че трябва да бъде приет този пакет от законопроекти и затова бих се обърнал към Вас да Ви помоля: нека всички парламентарно представени сили в този парламент да определят народни представители, включително и експерти. Уважаеми колеги, обръщам се към народните представители от трите комисии, на които са разпределени тези законопроекти: моля Ви, дайте, включително и свои експерти, да сформираме една работна група, която да започне сериозна работа по тях. Да, някои от тях имат нужда от по-малко доработване, други – от повече доработване, но нека в крайна сметка в началото на пролетта да се стигне дотам, че да имаме приет пакет от тези четири законопроекта и най-накрая тези служби да започнат да работят и българското общество да знае всъщност какво работят и какво правят. Това ще стане, след като бъдат приети тези закони, в които е уреден статутът на службите, статусът на служителите, техните правомощия. Крайно време е 23 години след началото на демократичните промени, така наречените „тайни служби”, да се открехне вратата и да стане ясно на българското общество всъщност с какво се занимават, за да няма спекулации, за да няма обвинения, че те се занимават с неща, които може би не са им присъщи. Наистина предложените легални дефиниции в този законопроект, уважаеми колеги, следва да бъдат разгледани в светлината на вече приетите в българското законодателство понятия, залегнали в другите специални закони за службата. Колегите говореха за понятията, за дефинициите за национална сигурност и кризи. Има нужда сигурно от доработване на тези понятия, но това е една добра основа, на която може да се стъпи и да се разсъждава, да се мисли, за да може в крайна сметка да постигнем желания от цялото българско общество ефект. Важен нов момент, на който повечето от преждеговорившите колеги обърнаха внимание, са темите за гражданския и парламентарния контрол. Идеята за граждански контрол над службите се появява, уважаеми колеги, за първи път в нашето законодателство и тя трябва да бъде приветствана, разбира се, може би заслужава допълнително внимание и усилие в по-нататъшната работа по този законопроект. Условията и редът за упражняване на подобен контрол наистина трябва да се прецизират, за да не се създават затруднения при осъществяването му. В обществените обсъждания постъпиха множество предложения, например като това по какъв начин при упражняването на този контрол могат да бъдат съчетани изискванията на Закона за достъп до обществена информация с тези на Закона за защита на класифицираната информация. Отговорът на подобни въпроси и нормативното им отражение ще доразвие и подпомогне волята на вносителите да бъдат разкрити, доколкото е възможно, разбира се, работата на специалните служби пред обществеността. Всъщност, през годините след демократичните промени, промени, определено може да се каже, че имаше дефицит на информация именно по отношение на това, каква е дейността на тези служби и по какъв начин се изразходват бюджетите им. По отношение на парламентарния контрол, това е всъщност може би най-важният аспект в законопроекта. По време на дискусиите, предшестващи внасянето му в Народното събрание, множество участници в тях споделиха мнението, че до този момент България не е познавала един реален, ефективен контрол над службите от страна на парламента. В настоящия момент такъв контрол, уважаеми колеги, в повечето случаи се осъществяваше разнопосочно от различни комисии и подкомисии. Аз също ще поставя на дискусия въпроса за необходимостта от сформирането на една комисия, която да осъществява контрол върху всички специални служби, тъй като и за мен лично също съществува винаги някакъв определен риск при разпределянето на този контрол между различните комисии комисии и това да доведе до представяне на различна информация, включително по едни и същи въпроси или по едни и същи казуси, а това от своя страна ще покаже, че няма това нормално взаимодействие и обмен на информация между различните видове специални служби, а, уважаеми колеги, това са слабости, които наблюдаваме през всичките през всичките години, назад във времето след началото на демократичните промени. В заключение, ще се обърна с призив и апел да бъдат подкрепени всички законопроекти. Да сформираме работна група, в която да включим и представители на гражданското общество, експерти, представители на неправителствени организации, които работят в тази сфера, с една-единствена цел: да приемем закони, които да се прилагат правилно, които да посочат правилната посока. Разбира се, че впоследствие всичките тези закони могат да бъдат доразвивани, но в крайна сметка по-добре е да има такива, отколкото 23 години да работят някои от службите за сигурност или разузнавателните служби

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наистина през тези повече от двадесет и няколко години

идва и взема останалите две служби, или пък си прави негова собствена структура, както беше случаят с ДАНС. Това не е уредено никъде и по никакъв повод и всеки, който дойде на власт, може да си прави съответни експерименти с националната сигурност. За първи път за тези двадесет и няколко години се слага край на експериментите с националната сигурност и се фиксира на база на база цялостна концепция за националната сигурност пакет от закони. Да, разбира се, че тези закони не могат да бъдат идеални, и няма такива законодатели нито в тази зала, нито някъде в кабинетите на изпълнителната власт, които могат да предложат перфектна законодателна материя, но това че се слага основа, за да може този, образно казано пак, разграден двор да се систематизира и подреди, е изключително важно. Аз бих искал да кажа, че досега на практика дейността особено в НСО и във Външното разузнаване беше тема табу за Парламента и за гражданското общество. Никой от нас не можеше по никакъв начин да разбере какво се случва в тези служби, освен при един-единствен случай – тогава, когато имаше някакви ПТП-та, някакви произшествия или някакви проблеми, и оттам медиите – и обществото получаваше информация. По отношение на парламентарния контрол беше невъзможно да се приложат каквито и да било механизми за осъществяването му. Ние от „Ред, законност и справедливост” винаги сме считали, че Съветът по национална сигурност към министър-председателя трябва да има реални управленски лостове и да взема реални управленски решения, за да може системата за национална сигурност наистина да работи пълноценно. Винаги сме считали и не ни е било срам да го кажем и в предишни парламенти, че Съветът за национална сигурност при Президента в голяма степен на практика сам обезсмисля своите вътрешни диалози, които се случват, тъй като по закон там не може да се взема каквото и да било решение. Още повече, България е е парламентарна република, избира Министерски съвет и министър-председател и затова би следвало Съветът по сигурността към министър-председателя да има реални управленски възможности да взема конкретни решения. Дори в този закон трябва да има, господин министър, повече текстове, за да се напълни с по-богато съдържание дейността на Съвета по сигурността към министър-председателя – ние имаме идеи между първо и второ четене, които са и трайна практика в други европейски държави и би било редно да се заложат тук, в този законопроект. Освен това ние считаме, че особено по отношение на Глава четвърта „Отчетност и контрол” трябва не само да се прецизират текстовете, но и да се дадат по-ясни гаранции за контрол на гражданското общество. Във Великобритания гражданският контрол е много ясно дефиниран как се случва и кой гарантира, че той се упражнява наистина от гражданите, а не от някакви структури, които, да речем, са създадени от определени политици, които имат за цел чрез гражданските структури да постигнат политически цели. Това е риск, който се е случвал през тези години, и в този закон с по-ясен регламент би следвало да се избегне. По отношение на самия контрол, който е заложен тук от Народното събрание, ние от „Ред, законност и справедливост” считаме, че трябва да има една-единствена комисия, която да осъществява контрол на всички специални служби. Ако останат тези текстове, които са, ще се получи дуализъм, ще се получи дори конфронтация. В крайна сметка това е единно

комисии, то ще доведе до това, което се е случило през годините, и на практика този парламентарен контрол ще бъде фиктивен. Съжалявам, че нямам повече време, ама, между първо и второ четене... Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Позволих си да взема думата, понеже аз съм измежду малкото народни представители в тази зала, които са работили в службите за сигурност. Девет години съм преподавател по национална сигурност в Нов български университет и съм издавал книги в областта на организацията и управлението на специалните служби, така че тук заставам, за да кажа, първо, че народните представители от „Ред, законност и справедливост” ще гласуват „за” Закона за управление на системата за защита на националната сигурност и ще го направят от някои принципни съображения. Апропо, аз съм член на Комисията по култура. Това сигурно би трябвало да прозвучи по определен начин на ръководството на Народното събрание, както и на колегите, които апелират да се създават различни органи, органи, различни представителства, които евентуално да консултират определени текстове. Аз например не съм участвал в обсъждането в нито една от трите комисии, които са обсъждали този законопроект, но това са подробности. За „калинките” в държавното управление не е сега моментът да говорим. Много хора се изказаха неподготвени по темата, но за мен този законопроект има няколко много сериозни преимущества, решава няколко много сериозни проблеми, които възникнаха в сферата на националната сигурност още в зората на демократичните промени. Тогава на Кръглата маса какво стана? Разбраха се бившите комунисти и нововъзникналите демократи да си разделят специалните служби – това стана. Тъй като президентската институция беше предвидена за нововъзникналите демократични сили, прие се, че Президентът на Републиката трябва да осъществява контрол върху Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, а останалите специални служби трябваше да отидат към изпълнителната власт, която остана доминирана от бившата Комунистическа партия. Оттук вече започнаха и големите колизии в областта на националната сигурност. Може система за национална сигурност въобще не съществуваше. Отделните служби, разделени по политически принцип между различните държавни институции, не осъществяваха никакъв информационен обмен помежду си, а често пъти се държаха като врагове

Президентската институция не притежава никакви изпълнителни правомощия. Очевидно трябва да бъдат на подчинение на Министерския съвет. Тук обаче дойде грешката ДАНС. По принцип създаването на ДАНС беше една стъпка в правилна посока, но върху силно заледена повърхност и стана подхлъзване. То се състоеше в това, че ДАНС освен една мегаломанска структура, се оказа и структура, пряко подчинена на министър-председателя, която е без аналог в нито една европейска държава. Навсякъде има консултативен орган, който създава политически буфер между ръководителя на изпълнителната власт на съответната държава и специалните служби. В противен случай всяка грешка на специалните служби се трупа директно върху главата на ръководителя на изпълнителната власт. При нас това е министър-председателят. То може да доведе до сериозни сътресения в самата политическа система. Първо, разбра се най-после в България, че изпълнителната власт – правителството, в частност премиерът трябва да ръководи спец частите; разбра се, че трябва да има консултативен орган, който да подпомага министър-председателя при ръководството на спецслужбите. На следващо място ще подчертая, че този Съвет по сигурността освен консултативен и координиращ орган към Министерския съвет, може да приеме решение. Това е много важно.

Най-после се казва на ръководителите на спецслужбите, че те трябва да сядат, да си говорят, да обменят информация, а не да бъдат врагове, както е било през последните две десетилетия. две думи за контрола. Най-после се предвижда реален граждански контрол в системата за национална сигурност. Досега се приемаше, че само парламентарният контрол е достатъчен, но това не е вярно. Най-после са предвидени гражданите и техните организации да осъществяват контрол в областта на националната сигурност. Един много добър законопроект, който аз адмирирам! Реплики? Няма. Други желаещи за изказване?

Предложението е прието.

Законопроектът е разпределен на водещата Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на Комисията по външна политика и отбрана и на Комисията по правни въпроси. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае

относно Законопроект за военното разузнаване, № 202-01-79, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На 19 декември 2012 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съвместно с Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроект за военното разузнаване, № 202-01-79, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавната агенция „Национална сигурност”, на Националната разузнавателна служба, на Националната служба за охрана и на служба „Военна информация” към министъра на отбраната. Законопроектът беше представен от Веселин Иванов, директор на служба „Военна информация”. Той изтъкна, че с него се предлага правна регламентация на цялостната организация и действия на структурите на военното разузнаване. Ясно са разграничени трите нива на разузнавателна дейност – стратегическо, оперативно и тактическо. Уреден е начинът на осъществяване на общото ръководство на разузнаването, основните му приоритети и цели. Очертано е и взаимодействието с разузнавателните структури на Европейския съюз и НАТО. В проведената дискусия участваха народните представители Спас Панчев и Владимир Тошев. В становището си народният представител Спас Панчев отбеляза безспорната необходимост от такъв закон поради особено значимото място на разузнавателните служби в системата за защита на националната сигурност. Според него законопроектът има своите достойнства, но и слабости, сред които посочи неяснотите около понятията „съвместно разузнаване”, „военно формирование” и „разпространение на военна информация”. Той обърна внимание и на въпроси, свързани с изискванията и процедурите по назначаване на директора и служителите на служба „Военна информация”. Според народния представител Владимир Тошев законопроектът подробно изяснява организацията, дейността и задачите на военното разузнаване, както и статутът на служителите. Той приветства въвеждането на мандат за директора и заместник-директора на службата, а също и и възможността цивилни лица да заемат тези длъжности. Владимир Тошев подчерта като постижение в законопроекта постигнатия баланс между необходимостта от защита на информацията, с която службата разполага и упражняването на контрол върху дейността й.

202-01-79, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. На 19 декември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана, съвместно с Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

и отговорностите на органите за неговото управление. Регламентирано е сътрудничеството с военноразузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Изрично е посочено, че на структурите за военно разузнаване не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер и че те не събират, обработват и анализират информация от вътрешнополитически характер. В Законопроекта за военното разузнаване са регламентирани задачите, устройството и управлението на служба „Военна информация”, която осъществява осъществява стратегическото военно разузнаване и подпомага структурите, осъществяващи оперативно и тактическо военно разузнаване. Разпоредбите, касаещи служба „Военна информация”, са съобразени с нейното пряко подчинение спрямо министъра на отбраната. В Законопроекта за военното разузнаване е регламентиран подробно статутът на служителите, които могат да бъдат военнослужещи, цивилни служители по служебно правоотношение и цивилни служители по трудово правоотношение. Посочени са изискванията за постъпване в службата, назначаването и изпълнението на службата. Определени Определени са възможностите за обучение и професионална квалификация на служителите. Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната. Вносителят предлага законът да влезе в сила от 1 април 2013 г. с оглед осигуряване на достатъчно продължителен „период на узнаване” за гражданите, държавните институции и служителите в специалните служби. Участвалите в обсъждането народни представители изтъкнаха безспорната необходимост от законодателното уреждане на военната разузнавателна дейност и поставиха добра оценка за предложения законопроект. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще ви запозная с Доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за военното разузнаване № 202-01-79, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г. Законопроектът беше представен от името на вносителите от госпожа Елена Маркова – директор на Дирекция „Правна” в Министерство на отбраната. на Закон за военното разузнаване се внася за разглеждане и приемане от Народното събрание в съответствие с Управленската програма на правителството на европейското развитие на България и с решенията на Консултативния съвет за национална сигурност от заседанието на 25 април 2012 г. С него се регламентират организацията, дейностите, задачите и функционирането на разузнаването във въоръжените сили на Република България, статута на неговите служители, правомощията и отговорностите на органите за неговото управление. Регламентирано е сътрудничеството с военноразузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и като изрично е посочено, че военното разузнаване участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и Европейския съюз. Министърът на отбраната осъществява общото ръководство на военното разузнаване и издава необходимите нормативни актове и осъществява цялостен контрол върху дейността на служба „Военна информация”. Началникът на отбраната ръководи военното разузнаване в Българската армия и осъществява контрол върху дейността на съответните разузнавателни структури, които се изграждат в съответствие с командната структура в армията. В законопроекта е посочено, че на структурите за военно разузнаване не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер и че те не събират, обработват и анализират информация от вътрешнополитически характер. Подробно са регламентирани задачите, устройството и управлението на служба „Военна стратегическото военно разузнаване и подпомага структурите, осъществяващи оперативно и тактическо военно разузнаване. Регламентиран е редът за информиране на висшите органи на държавна власт и на други държавни институции. Посочени са основанията за ограничаване на достъп до информация в съответствие с необходимостта от нейната защита. В Законопроекта за военното разузнаване е уреден подробно статутът на служителите, които могат да бъдат военнослужещи, цивилни служители по служебно правоотношение и цивилни служители по трудово правоотношение. Посочени са изискванията за постъпване в службата, назначаването и изпълнението на службата. Определени са възможностите за обучение и професионална квалификация на служителите. Регламентирани са координацията и взаимодействието на военното разузнаване с държавни органи и институции, а също така със структури на НАТО и Европейския съюз, която се осъществява от служба „Военна информация”. На оперативно и тактическо ниво при осъществяване на разузнавателна поддръжка на българските военни контингенти взаимодействието се осъществява от Съвместното командване на силите или от командирите на видовете въоръжени сили. Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната. Законопроектът обхваща дейности от изключителна национална компетентност и не касае правото на Европейския съюз. Приемането му ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло – за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите на държавните институции в сферата на националната сигурност. В хода на дискусията беше изразена безспорната необходимост от законодателно уреждане на военната разузнавателна дейност, но като недостатъци на законопроекта се посочи, че е разписана само една обща административнонаказателна разпоредба. Обърна се внимание на предвидения различен статут на служителите – служители по специалния закон и по Закона за държавния служител и смесването им в едни и същи текстове. В разпоредбите, уреждащи имуществената отговорност на служителите, са разписани правила и правни категории, които представляват изключение от общата гражданска отговорност и е необходимо те да бъдат уеднаквени с действащото гражданско законодателство, като бъде отчетена спецификата на тяхната дейност и че в много от случаите действат при условията на неизбежна отбрана. След проведената дискусия и обсъждане, с 12 гласа „за”, без „против” и 6 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за военното разузнаване, № 202-01-79, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г.” Благодаря.

ще го подкрепите или не. Тъй като следващите две точки разглеждат една и съща материя, естествено с нюансите си за Държавна агенция „Разузнаване” и Военно разузнаване, моето предложение е тези две точки да се гледат заедно, защото, както Ви казах, и функционално те извършват почти една и съща дейност, териториално – също. Предложението ми, госпожо председател, е, ако може

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на вносителя Ви представям Проекта на Закон за военното разузнаване. Тъй като същността на проекта беше разгледана много внимателно в докладите на трите комисии, няма да се спирам на основните принципи и какво всъщност регулира този закон като обществени отношения. Ще се спра само на някои неща, с което искам да отговоря по този начин на някои възникнали въпроси в хода на обсъжданията в съответните комисии. Най-напред трябва да кажа, че този Проект на закон е готов от месец октомври 2011 г. – като проект. От тогава той е на сайта на Министерството на отбраната, получени са много предложения. Всички са отчетени в зависимост от това дали работната група счита, че трябва да бъдат отчетени или не. Съобразихме с решението на Консултативния съвет за национална сигурност

като съставна част на въоръжените сили. Това е закон за системата за военно разузнаване, която включва разузнавателни органи на тактическо, на оперативно и на стратегическо ниво. Единствено служба „Военна информация” представлява една от трите степени, а именно стратегическото ниво на водене на разузнаване в интерес на операциите на Българската армия и в интерес на външната ни сигурност. това искам да подчертая – има различие в задачите, има различие в структурата, има различие и в статута на служителите, когато става въпрос за тези две служби. Искам да подчертая, че в служба „Военна информация” и във всички разузнавателни органи има военнослужещи по Закона за отбраната и Въоръжените сили и не е необходимо в този закон да бъде разписан отделен статут на военнослужещите. Има служба ”Военна информация”, има „Обща администрация”, в които има както служители по Закона за държавния служител, така и служители по трудово правоотношение. Това е естествено, всъщност това повтаря и структурата на самото Министерство на отбраната. Ето защо не се налага допълнително определяне на служители по този специален закон.

Естествено, и в нашия закон има какво да се усъвършенства, какво евентуално да се добави, но както казват: „По-добре лош закон, отколкото без закон!”. Искам да подчертая, че и досега дейността на служба „Военна информация”, за разлика от другите разузнавателни органи, беше регламентиран с някои текстове в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които съответно ще отпаднат след приемането на този закон. Накрая искам да помоля като вносители да бъдем държани в течение относно действията на онази работна група, която евентуално би била създадена за целия пакет от закони. закони. Спомням си един законопроект, който беше внесен от група депутати, на базата на разработка на неизвестна група експерти, без участието на Министерския съвет, след което беше създадена работна група, която на практика написа нов закон. Не бих искал със Закона за военното разузнаване да се случи това. Така че моля Ви да ни държите в течение с

Откривам дискусията по Законопроекта за военното разузнаване. За изказване – господин Иван Костов.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, Големият въпрос по отношение на този законопроект е: съществува ли необходимост да бъде приет? Има ли нужда и необходимост, доказана ли е необходимостта в България да има две разузнавателни служби? Една за военно разузнаване и друга – за цивилно разузнаване, каквото и да се разбира под това. По начина, По начина, по който е създаден този закон, се изгражда ведомствена разузнавателна служба, която е изцяло под ръководството и разпорежданията на министъра и на началника там на отбраната. Бих оспорил необходимостта от такъв законопроект. Тази служба има един голям провал зад гърба си – това е атентатът в Кербала, който доведе до много жертви. Ако тя беше на мястото си, щеше да вземе мерки заплахата да бъде предварително предотвратена, да не се допускат тези жертви и така нататък. Защо напомням за Кербала? Защото, когато говорим за военното разузнаване и за неговата роля, трябва да имаме предвид оперативните, стратегическите и прочие възложени отговорности на Българската армия. И не повече! Мисля, че разковничето на това, което повдигам, се намира в самия закон, където осъзнавайки собствената слабост да бъде пълноценно военно разузнаване, авторите на законопроекта са записали, че тази служба ще действа и осъществява координация и взаимодействие с разузнавателните структури на НАТО и Европейския съюз, с разузнавателните органи на страните членки и така нататък, ще им дава информация и прочие. Тоест тя ще се опре на разузнавателната общност на всички тези страни. Там обаче ситуацията е различна. Едни имат военно разузнаване, имат единни разузнавателни служби и така нататък. Не виждам необходимост и от финансова гледна точка да има специална служба, която да бъде на разпореждане и да бъде управлявана по този начин. начин. Считам, че това е излишно за държава като България, намираща се в такава тежка икономическа криза. В законопроекта се вижда, че службата се гласи да се организира в ръководство, дирекции, и отдели, и сектори. Става въпрос за ограничена служба, с ограничени задачи – какви дирекции!? Към самата служба ще има собствена служба за сигурност и така нататък, тоест изгражда се нещо самостоятелно, затворено, самодостатъчно и така нататък и изключително скъпо, което се подразбира от „дирекции” – в множествено число. Считам, че това не е необходимо и затова считам, че Народното събрание не трябва да приема два законопроекта за две различни разузнавателни служби и съм готов да участвам в дебат на тази тема. Що се отнася до съдържанието на законопроекта, той е изготвен от вещи хора. Той е направен компетентно, той е издържан в понятията и категориите, с които службата работи, той е прецизно направен, смислен е. Изобщо, като махнем няколко недомислици, които неминуемо се случват... Господин министър, да дам ли пример за недомислица? Какво е „изображение”? Вижте какво са написали колегите Ви: „е двумерно представяне на местност, обект или” и така нататък. Защо двумерно? Защо не тримерно? А защо не четиримерно с времето? Кой го измисли това „двумерно”? Това са дребни неща на фона на издържания иначе във всяко отношение проект. Най-идеалният случай, който може да направи Народното събрание, е, на нивото на този законопроект да изготви единен законопроект на службите, защото другият Законопроект за Националната разузнавателна служба, който би трябвало всъщност да се подразбира, е много по-слаб, отколкото този това са възможностите на различните служби в страната. Би било идеално, ако може тази компетентност да послужи, да бъде изграден единен орган за разузнаване. Аз не мисля, че на министъра на отбраната му е нужно това нещо, определено го твърдя. Това, което не може да сглоби, е самата система за национална сигурност. Не може да узакони един орган, който функционира от 13-14 години насам, какъвто е Съветът по сигурността при министър-председателя и той да заработи добре, какво остава за изграждането на самостоятелна единица, която, както е записано вътре в законопроекта, трябва да обслужва и интересите на националната сигурност. Как ще стане това нещо?

отбраната. Моето предложение към колегите ми е да не подкрепим, да се въздържим от този законопроект, защото смятам, че по-лошо би било – тук съм съгласен с министъра, да няма въобще закон и те да продължават да се самопрограмират, както често се случва в тези органи. Това би било наистина по-лошо. По-добре е да има закон и затова нека се въздържим, но това не е най-доброто решение за нашата страна в сегашния момент. Благодаря Ви. Реплики? Няма. Господин министър, заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Има Обща декларация приета от политическите сили, в това число и от тази политическа сила, в момента се изказа нейният лидер, за разработването на пакета от закона. Там изрично фигурира, даже имам задача да организирам ново обсъждане по Закона за военното разузнаване, която съм изпълнил. Второ, тук се води един схоластичен спор. Ние не създаваме, господин Костов, сега тази служба. Само преди няколко дни тя празнува своята 105-годишнина. Сега, ние ли да бъдем – на сто и шестата година, стигнали до извода, че няма военно разузнаване, което е абсурд, и да се казва, че министърът на отбраната и Българската армия в своите операции не се нуждае от специфични разузнавателни данни, които се събират именно от военното разузнаване. Аз искам да изкажа благодарност за дейността на всички военни разузнавачи, които в момента работят зад граница и дават неоценима информация. Защо съм против всякакво обединяване на двете разузнавания?

В Германия, знаете много добре, от времето на Канарис, че се страхуват да имат военно разузнаване. И това е исторически обосновано.

да правим икономии във време на криза? Като закрием съответната служба нима няма другата обединена служба да поеме същите задачи и да се нуждае от същия контингент, който трябва да има като агенти зад граница, или работещи под прикритие зад граница? Най-малкото, смятам, че това е израз на това, че бих искал да не ме обичате толкова и считам категорично за схоластична за схоластична дискусия да има или да няма две разузнавания. Затова Ви моля да приемете този Закон за военното разузнаване, който е многократно обсъждан. Трябва да Ви кажа, че не само от страна на Синята коалиция има такива желания. Такива желания има включително и от някои институции. Бих искал да подчертая, че винаги съм се възпротивявал съвсем открито на каквото и да е обединение. Защото, обединение в името на какво?! Обединение в името на националните интереси на страната ли? Нищо подобно. Ние само ще разрушим една 105 години създавана, укрепвана и работеща система, ще направим административно сливане между две служби, в резултат на което ще получим една кръгла нула, господин Костов. Това искам да кажа на всички Вас. Благодаря Ви за вниманието. Като за бивш генерал, много се уплашихте от този разговор за обич – това са глупости, които си говорят политиците. Стойте настрана от тези работи. Вижте каква е разликата в тези 105 години и мисля, че я съзнавате много добре, господин министър. България имаше голяма масова армия сто и няколко години – масова, наборна.

Освен това напомних големия провал на тази служба, по който Вие не взехте отношение. Не можете да наричате това схоластичен спор. Променили са се радикално условията, при които функционира Българската армия. Вие сам го признавате в закона. Вие сте част от колективна система за отбрана. Вие сте част от колективна система за отбрана. Вие не сте онази самостоятелна служба на масовата Българска армия в продължение на 100 години. (Реплики от ГЕРБ.) И това не е схоластичен спор. Когато казвам, дайте да отразим реалностите, Ви призовавам да ги отразим такива, каквито те са станали – две дълбоки промени в реалностите има. Повтарям ги още веднъж, защото и Вие и Вашите представители тук трябва да ги чуете. Част сме от колективна система за отбрана. Много разходи, много информация може да бъде набавена или да бъдат спестени от по линията на колективната система. Нали заради това сме станали част от тази колективна система? Схоластично е към кой ще се обърнат НАТО – към някаква специална служба, или към някаква друга служба. Това е схоластика. Към който и да се обърнат, ще имат някакъв адрес и ще се обърнат. Призовавам Ви да отчетете реалностите, те са съвършено различни и в тези реалности трябва да се разпространяват законодателните усилия на Народното събрание. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Нашето убеждение от Партия „Атака” е, че такава служба трябва да има. Най-малкото заради станалото в Кербала, защото с такъв закон, какъвто се приема в момента, може да се търси отговорност за това, което е станало. Службата трябва да съществува, за да ни дава информация кой какви оферти предлага например при закупуването на фрегати трета ръка, на самолети, на хеликоптери „Кугър”, кой се е облагодетелствал, какви рушвети се въртят. В този смисъл е хубаво да имаме такъв орган, който да информира и да работи по това кой, как се облагодетелства от големите и скъпи военни поръчки. Това е само един от аспектите, които ни мотивират да гласуваме, че служба трябва да има, но законът, законът, за съжаление, повтаря грешките от предишния. Ще кажа няколко от тях. Отново Военното разузнаване е подчинено на министъра и на началника на отбраната. Съвършено категорично и ясно е изключен върховният главнокомандващ. Президентът няма никакви отношения по така разглеждания закон за служба „Военна информация” и за Военното разузнаване. Нещо по-лошо, той, който е част от формулирането и провеждането на външна политика и във военната област, няма право да поставя задачи на службата. На него само му се докладва и той се поставя пред свършен факт. Това е основното, което ни притеснява – отново се орязват правомощия. Другото, което като патриотична партия предизвиква смущения в „Атака”, е допускането на възможността във Военното разузнаване да се назначават лица с двойно гражданство. Господа и госпожи, това е българско военно разузнаване и лица с двойно гражданство нямат място там, става дума за българска национална кауза, за български национални интереси и тяхната защита. Моля Ви, това би трябвало да го прецизирате. Освен това в известен смисъл господин Костов е прав като казва, че се създава противоречие между едната и другата служба. То се създава обаче вътре в самата служба с възможността за назначаване на цивилен или военен ръководител. Тази двойственост положително ще породи противоречия, ще породи конфликти. Всички знаете, видяхме, че това се случи и в ДАНС, където бяха събрани девоенизирани и военизирани структури, имаше търкане, продължава това търкане, със сигурност ще го има и в новата структура, ако не се направи, просто да се избере – цивилен или военен ръководител трябва да бъде на Военното разузнаване. Най-добре е да е военен естествено, защото може да му се търси по-висока отговорност. Отделен е въпросът какво става при пенсиониране, примерно, ако един цивилен шеф с мандат трябва да работи до 66, то другият трябва да бъде уволнен на 64, ако е

шефът на службата може да квалифицира всичко, да обяви всичко за класифицирана информация и така да се откаже пълен граждански контрол. По-страшното е друго нещо, че службата допуска работа с обработка и събиране на лични данни на граждани – български и чужди. Хайде, чуждите ги оставяме настрани да си събират колкото искат, но има български граждани. Лошото е, че няма срок за съхраняването на тези лични данни. Това се решава пак по усмотрение на шефа на службата. Не може тази служба да бъде един инкубатор, да бъде една банка за компромати, банка за факти, данни и обстоятелства, които във всеки един момент да могат да бъдат извадени. Просто трябва да се регламентира срокът и да е ясно, че след приключване на конкретната разработка тези лични данни трябва да бъдат унищожавани незабавно в примерно едноседмичен или двуседмичен срок. Другите неща са по-скоро дреболии. Записано е, че може да се използва полиграф в работата на службата, това е детектор на лъжата. Много хубаво, но този полиграф не води до нищо, защото не се признава от никой съд, така че и да го използвате, и да не го използвате, това може би е прочетено в шпионските романи. Интересно ограничение е, че след напускане служителят може само с разрешение на шефа да контактува с лица, с които е работил или е работил по тях. тях. Излиза, че напусналият службата не може да се вижда с колегите си без разрешение на директора, но това са дреболии, които би трябвало да бъдат оправени между първо и второ четене. Надявам се, че работната група ще си свърши работата. Благодаря Ви за вниманието. Още веднъж, ние ще гласуваме „въздържали се” по този законопроект, защото наистина е най-добрият от предложените четири в пакета, но в същото време е недостатъчно обмислен. Благодаря още веднъж.

дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Няма да споменавам имена, за да не предизвикам лични обяснения. Ще кажа следното. Говори се за колективната система за отбрана на НАТО и някой си представя, че тази колективна система за отбрана на НАТО се състои от някакви централни органи, които изпълняват всички функции, а държавите само черпят от тази сигурност, която НАТО осигурява. Всички елементи на колективната отбрана и сигурност, в това число и разузнавателните органи са елементите на колективната отбрана, тоест ние няма как да черпим и да заменяме съществуването на наш собствен национален разузнавателен военен орган с някакъв имагинерен, който не съществува в НАТО – това, първо. Второ, стана въпрос за Кербала. Причините са много по-дълбоки да се търсят те само в служба „Военна информация”. Причините са изключително дълбоки и те са въпроси на стратегическото ръководство на Въоръжените сили. Това, което е направено тогава, предшестващо самия инцидент, ясно показва къде са причините. Не е причината в служба „Военна информация”. Няма такава разузнавателна служба, която да Ви гарантира 100% разузнавателни данни за всяко едно действие. Що се касае до това как се използва тази разузнавателна информация и дали тя трябва да бъде само за операции на българската армия ще Ви кажа, че много от данните съпътстващи, които се откриват като разузнавателни данни в хода на работата на нашите офицери от Военното разузнаване, веднага се предават на различните други институции, които се занимават, включително и с вътрешна сигурност. Защото тези съпътстващи данни Защото тези съпътстващи данни не са нужни на самата служба „Военна информация”, те са нужни на службата ДАНС, на главния секретар на МВР и така нататък. Що се касае Що се касае до личните данни и защо не трябва да влизат в досег с хората, с които работят, господин Лаков, не става въпрос за техните колеги, става въпрос за хора, които имат група агенти, които ръководят и след това не би трябвало да влизат в контакт – това е съвсем естествено.

Президентът е и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, така че той по този начин упражнява своите права конституционно. Благодаря Ви. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще направя две процедурни предложения. Първото предложение е за удължаване на работното време до приключване на тази точка, а именно до гласуване на Законопроекта за военното разузнаване. Второто ми процедурно предложение е утре, в петък, първа и втора точка да бъдат съответно другите два законопроекта от

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя обратна процедура за първото предложение на господин Димитров. Става въпрос за това, че в 14,15 ч. имаме насрочена среща на Външната комисия и Комисията по европейските

Подлагам на гласуване първото процедурно предложение, направено от господин Димитров, за удължаване на работното време в днешния пленарен ден до приемане на този законопроект. Гласували

Прегласуване. Гласували 87 народни представители: за 69, против 15, въздържали се 3. Предложението е прието. Подлагам на гласуване второто процедурно предложение, направено от господин Тодор Димитров.

Аз напълно споделям тезите на господин министъра, които изложи тук и първоначално, когато говореше, че трябва да има отделен закон, както и последната аргументация, която направи Върховния главнокомандващ и Военното разузнаване. Българската история е такава, уважаеми колеги – в царство България е имало разузнавателен отдел към Генералния щаб. Винаги е имало силно военно разузнаване – и в царство България, и след

едни партньори, които заслужават уважение и да бъдат полезни в този алианс. Тук има политически сили, които за тези 23 години направиха всичко възможно тази Българска армия, ако можем, така да я сведем до някаква само ритуална военна част.

в казармата. Има политически сили, на които и сега им се иска да няма, дето се казва, военно разузнаване и просто полека-лека България, която е с такива славни традиции на армията и на военното разузнаване, ако може, това да изчезне. Така че напълно споделям нуждата от отделен закон, от силно военно разузнаване, подкрепям закона и ще гласувам „за”. Благодаря. Господин Ангел Найденов Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители!

Защитавах това становище, включително когато имаше законопроект за сливането на двете служби, представил съм това разбиране на Консултативния съвет по Национална сигурност при Президента, поддържам това разбиране и сега, когато гледаме законопроектите, регламентиращи дейността на Военното разузнаване и съответно на Държавната агенция „Разузнаване”. Аз мисля, че независимо от текстовете, които регламентираха до този момент дейността на служба „Военна информация” в Закона за отбраната и въоръжените сили, наличието на отделен закон, който да регламентира всичко, свързано с дейността на Военното разузнаване, е много по-добрата възможност, която Народното събрание, разбира се, не бива да отхвърля, нито да затруднява. Доброто е, че в сравнение с всички останали законопроекти Законопроектът за военното разузнаване е в най-добра, нека да използвам този израз, кондиция – и като текстове, и като регламентация, и като структура на законопроекта, съответно като очертаване на отговорности, задачи, статус на служителите и на начина, по който да бъде регламентирана дейността като цяло на военното разузнаване. Характерното за законопроекта, който е представен на нашето внимание, е, че всъщност на практика се регламентира едно, и сега смея да кажа, съществуващо положение, представяйки дейността на Военното разузнаване на трите нива стратегическо, оперативно и тактическо, и определяйки, разбира се, структурите, които осъществяват тази дейност в лицето на служба „Военна информация”, в лицето на разузнавателните структури в органите за управление и, разбира се, в разузнавателните формирования. Това е достойнство на този законопроект, което не бива да бъде подминавано или съответно омаловажавано. Аз обаче имам няколко бележки, които ми се струва, че трябва да прозвучат по отношение дискусията, която правим на първо четене, защото най-малкото те трябва да присъстват като текстове, които да привличат вниманието на народните представители, включително и с оглед на разработването на предложенията, свързани с второто четене. Аз ще започна, на първо място, с текстове, свързани с принципите и съответно организацията на работа на Военното разузнаване, по-скоро от гледна точка на взаимоотношенията, правата и отговорностите на министъра на отбраната, съответно на началника на отбраната, по отношение на дейността на служба „Военна информация” и съответно на разузнавателните органи в органите за управление и формированията в Българската армия. Създава се впечатлението от липсата на достатъчно ясен механизъм. Силно се надявам, че министърът на отбраната или съответно началникът на служба „Военна информация” биха могли да дадат малко повече светлина по тези въпроси. Създава се впечатлението, че

няма друг текст, който да регламентира права на началника на отбраната по отношение на дейността на служба „Военна информация” или съответно достъпа до информацията, с която разполага в процеса на придобиване или на анализ Създава се впечатлението, че служба „Военна информация” получава цялата информация и на практика службата ще определя коя част от нея е необходима на оперативно и тактическо ниво и съответно каква част от нея тя ще предоставя за осъществяване на правомощията на началника на отбраната. И трето, служба „Военна информация”, без да може да поставя задачи на военното разузнаване в Българската армия, в някаква степен ще трябва да оценява дейността на военноразузнавателните формирования

Втората посока, в която искам да насоча вниманието Ви, е отново в посоката на взаимодействие, но по-скоро от гледна точка на това, че взаимодействието в хода на осъществяването на дейността на военното разузнаване ще бъде по-скоро предмет на добра воля между служба „Военна информация” и военноразузнавателните органи и структури. Стои въпросът: какво е отношението на различните органи за управление или съответно структурите на подчинение към министъра към целия информационен поток на трите нива, на които се осъществява дейността по военното разузнаване? И второ, съществува ли единен план, по силата на който освен да бъдат поставяни задачи от министъра на отбраната, респективно от началника на отбраната, се придобива информация с оглед на специфичните отговорности, които има военното разузнаване като цяло. Третата посока, уважаеми дами и господа, която следва да прозвучи, е не защото в момента съществува проблем, но защото се създават предпоставки за потенциален проблем от гледна точка на деполитизацията или съответно департизацията в този случай на структурите на военното разузнаване. Обърнете внимание, в чл. 11 на Закона за военното разузнаване има текст, който казва: „На военно разузнаване не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически характер. То не събира, не обработва, не анализира и не съхранява информация от вътрешнополитически характер”. „От вътрешнополитически характер”, следователно това би трябвало да бъде достатъчна гаранция за ненамеса във вътрешнополитическия живот или съответно във вътрешнополитическите процеси. Така ли е? Тук в случая трябва да кажем, че освен отговорностите по отношение на отбраната, по отношение потребностите на Българската армия или съответно за целите и за нуждите на операциите, се посочва: „добива информация, осъществява дейности в случаите на потребност за сигурността на страната или националната сигурност”. Ясно е, че елементът военна сигурност, елементът отбрана е част от националната сигурност. Следователно отварянето на възможността, свързана с националната сигурност, отваря потенциалната възможност за набиране, съхраняване, анализиране на информация, която засяга всички аспекти в широкия смисъл на разбирането за национална сигурност. Имахме възможност да коментираме много Следователно тук трябва да има много по-силна гаранция, много по-ясен механизъм за недопускане на злоупотреби – държа да подчертая думата „злоупотреба” с информацията, която се придобива, с оглед на останалите потребности на дейностите, свързани с гарантиране на националната сигурност. Четвърто, насочвам вниманието Ви, дами и господа, към текстове, които засягат прикритието, скриването на кадровия състав и организацията на дейността на Военното разузнаване чрез използване на собствени прикрития и на прикрития прикрития в структури и организации, посочени в закона. Уважаеми дами и господа, как този текст, който би бил приет

Там, уважаеми дами и господа, има текст в чл. 3, ал. 1, т. 16, който обявява, че „публични длъжности са” и следва изброяването от началника на Военното разузнаване, през началника на Националната разузнавателна служба до началник на секция и началник на отдел, включително с посочване каква позиция заемат в съответните служби.

Защо не работи? Защото, ако обърнахте внимание върху текста, прочетен преди сегашната дискусия, там се казва, че „не разкриват документи”,

че предоставянето на тази информация ще означава пълно разкриване на цялото прикритие, включително на служители не само щатни, но и такива, които Вие ползвате с оглед дейността на Вашата служба? Без да ми давате отговор – на мен или залата, аз ще кажа: „Да, имам такова опасение”. Колко е тогава цената на текста, който приемаме, само за да успокои нечия съвест?

Със сигурност, ако потърсите малко повече информация, ще разберете, че има предоставена информация с оглед на текстовете, които действат сега в Закона за досиетата, включително с обосновано предложение за неразкриване и въпреки че документите не са разкрити, е разкрито името. Разбирате ли? Разбирате ли последиците не само за този, чието име е разкрито, а за всички, свързани с него, и оттам с дейността на съответната служба, която и да е тя, където и да е осъществявана дейността? Пето, отново с оглед на гаранциите срещу злоупотреби, бих искал да насоча вниманието Ви върху чл. 27, който дава чл. 27, който дава правото на военното разузнаване, респективно на службата за военна информация „да организира и провежда самостоятелно или във взаимодействие с партньорски служби специални агентурни операции на и извън територията на страната”. „На и извън територията на страната”, следователно тук имаме още една потенциална опасност с оглед на пресичането на възможностите за злоупотреба с оглед на дейността по отношение на операции и задачи, свързани с вътрешнополитически характер. Това е още една потенциална опасност, върху която трябва да мислим преди второ четене. Разбира се, там трябва да има много прецизни текстове. И не на последно място искам да насоча поддържането на информационните фондове, контрола върху тези фондове и, разбира се, недопускането на злоупотреба с информация по отношение на гражданите или по отношение на целите и задачите, които изпълнява службата. Приключвам с изложението дотук. Надявам се, че ще обърнете внимание на опасенията и съответно ще можем да намерим по-добрите възможности и текстове, които ще помогнат в усилията ни да подобрим законопроекта и съответно да гарантираме нормална работа, без злоупотреби, с оглед на правата на гражданите и интересите на страната. Благодаря за вниманието. (Шум.) Колегите, които не се интересуват,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, аз не разбирам Вашето раздразнение от това, че беше поставен въпросът: има ли България нужда от две служби?

Така че ако се състои този политически дебат, а той явно няма да се състои и в бъдеще време, тогава вече ще се реши примерно коя от службите ще има превес над другата ,защото и това е един от елементите, които се съобразяват и понякога притесняват служителите на едната или на другата служба. Ясно е, че този дебат няма да се състои. Другият дебат, който трябваше да се състои и аз не напразно поставих въпроса, знаейки, че донякъде в правилата това не е изписано, че има сериозни разлики между единия законопроект и другия. Включително и в определенията, примерно като разузнавателна информация, като това, като това, че едните я обработват, другите не я обработват и я предоставят. Така че съвсем резонно и нормално според мен беше да се гледат и двата законопроекта – и на „Военна информация” и на Държавна Другият важен въпрос, който се разгледа и за който военните могат да бъдат специално поздравени, е това, че се дава възможност да се назначи на тази специална служба и цивилно лице, което е политическо лице, което е западният модел. Не във всички държави, естествено. Но така или иначе този модел го има. Докато, примерно Държавна агенция „Разузнаване” изобщо не допуска това. Даже така, както е в ДАНС – десет години стаж в самата структура и всичко останало. Ако Ако трябва да се върна в началото и малко да се пошегувам, никой не е казал, че точно „Военна информация” ще бъде закрита. Особено като гледам и Вашите напредничави идеи. Другото, което определено прави впечатление, е това, че самият вътрешен контрол – да, наистина, вменява се на шефа на Военното разузнаване да изпълнява изброените задачи,

което мен лично ме кара да си мисля, че при писането на единия и на другия закон тези два екипа май не са си говорили много-много. И съвсем резонно е предложението от господин Костов, че най-лесно щеше да стане стане да бяхме изработили един общ закон за разузнаването с нюанси, естествено за стратегическо, оперативно и тактическо военно разузнаване и темата И няма защо тук в един момент да се сърдим, да се обичаме, да се женим или развеждаме. Защото днес точно това се прави. Така или иначе моментът, когато се прави вътрешна инспекция, въпреки че аз там имам сериозни забележки към другия закон, защото самият шеф на служба назначава самия инспектор и е подчинен на инспектора, само че докладът е на министър-председателя.

Член 29, ал. 2: „Службата създава и поддържа собствен архив и специална картотека за съхранение на документи, сведения и данни за чужди граждани”. И по-нататък „Материалите по ал. 2” – тоест за чуждите граждани – „не се предоставят на Комисията за разкриване на документите… с дългото заглавие на Държавна сигурност. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, „Закон за досиетата” изобщо не третира материята, изобщо не третира чуждите граждани. Хайде да започнем вече да изпълняваме тези закони, които ние самите приемаме. Вие искате да кажете и политически си прикривате в момента службата за това, че вероятно имате определена агентура от чужди граждани. И това го предавате на Комисията по досиетата. Там изрично е казано – за български граждани. Там изрично е казано – за хора, които са съпричастни към бившата Държавна сигурност. Така че не виждам изобщо защо трябва по този начин да се прикрива службата с ал. 3, както и притесненията, примерно, на някои мои колеги по т. 5 за организиране и провеждане. Естествено, че когато имаш данни и факти за определено лице, което е на територията на България, да не споменавам и на каква друга територия може да се намира, и това лице е, примерно от контингента на партньорска служба, естествено че тази операция ще става съвместно с чуждата служба. И тогава, реално погледнато, вече отиваме към следващия елемент, който не е добре разработен в този законопроект. Иначе достойнствата на този законопроект ги има, но не е добре разработен, примерно, парламентарният контрол. Казва се, че се контролира от комисия, но точно коя комисия и как изобщо изобщо не е добре разработено. Така че работната група след това наистина трябва да помисли точно по този въпрос, защото, ако има

„Координацията и взаимодействието на Военното разузнаване с министерства и ведомства, служби за сигурност и служби за обществен ред се осъществява от службата въз основа на съвместни инструкции на министъра на отбраната, ръководителя на съответното министерство, ведомство или служба”.

за устройство на системата за национална сигурност. Хайде ми кажете защо ние приехме този закон, когато всичко това, съгласно чл. 58, координацията ще става чрез господин министъра. Само че няма никаква взаимовръзка с приетия законопроект. И тогава, когато говорих за онзи законопроект и този – ето това е потвърждението.

Подлагам на първо гласуване Законопроекта за военното разузнаване, №

Съобщения за парламентарен контрол на 25 януари 2013 г., петък, 11.00 заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Пирински, Десислав Чуколов - два въпроса, и Емил Василев, и на питане от народния представител Димитър Главчев; - министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на два въпроса от народните представители Атанас Мерджанов и Ваня Добрева; - министърът на правосъдието Диана Ковачева ще отговори на въпрос от народния представител Георги Пирински; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на въпрос от народния представител Ивелин Николов; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на въпрос от народния представител Иван Костов; министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на три въпроса от народните представители Неджми Али и Георги Божинов - два въпроса, и на две питания от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, и Корнелия Нинова; министърът икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на седем въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Захари Георгиев, Антон Кутев, Румен Такоров, Иван Николаев Иванов – два въпроса, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски и на две питания от народните представители Цвета Караянчева и Недялко Славов, и Ариф Агуш; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Милена Христова и Захари Георгиев; министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на девет въпроса от народните представители Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Мартин Димитров и Ваньо Шарков, Пенко Атанасов и Драгомир Стойнев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на двадесет от народните представители Петър Димитров, Димитър Горов - два въпроса, Добрин Данев – три въпроса, Иван Николаев Иванов, Станислав Станилов, Михаил Миков, Румен Такоров - два въпроса, Ангел Найденов, Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, Пенко Атанасов, Петър Мутафчиев - четири въпроса, Милена Христова - два въпроса, Антон Кутев, Валентин Николов и Захари Георгиев, и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски; - министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 11 въпроса от народните представители Георги Божинов - осем въпроса, Джевдет Чакъров, Захари Георгиев, Милена Христова и Димчо Михалевски, и на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски. На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Миков; - министърът на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Милена Христова и на въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Георгиева; министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Ваня Добрева; - министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос с писмен отговор от народния представител Михаил Миков; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев.

въпрос от народния представител Мая Манолова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков; - питане от народния представител Димчо Михалевски към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков; две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова; - три въпроса от народния представител Мая Манолова към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова и два въпроса към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов; въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски; - въпрос и питане от народния представител Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов; въпрос от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов; - два въпроса и две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на околната среда и водите Нона Караджова; - две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов; въпрос и питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев; - две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Утре пленарното заседание започва в 9,00 ч.